Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda. To je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma, hitni postupak, to je P.Z.br. 611 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili poštom, a prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika znate da hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a da se amandmani mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu o ovome konačnome prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

pred vama Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima da sad sve skupa ne nabrajam. Ja bih rekao sa zadovoljstvom da je ovo još jedan u nizu sporazuma bilateralnih koji se našao na potvrdi u Hrvatskom saboru. Naime, RH je dosada potpisala 35 sporazuma sa, odnosno 34 dvostrana međunarodna ugovora sa različitim državama što EU, što jugoistočne Europe, ali i izvan EU. Ovim sporazumi su se pokazali kao izvrsni alati i instrumenti kojima se ministarstvima unutarnjih poslova zemalja potpisnica osigurava da budu još učinkovitiji, još efikasniji u borbi protiv različitih oblika kriminala. Sporazumi se potpisuju sa različitim državama sukladno problematici koja je najaktualnija i najprimjerenija između RH i druge zemlje potpisnice sporazuma. U zadnje vrijeme se potpisuju sporazumi po novim modelima, obnavljamo i neke stare ugovore koji su u međuvremenu zastarjeli, odnosno ne odgovaraju duhu vremena i siguran sam da će i ovim sporazumom Ministarstvo unutarnjih poslova dobiti jedan dobar instrument da zajedno sa nadležnim tijelima Malte imaju dobre alate, dobra oruđa u borbi protiv onih oblika kriminala koji su na neki način zajednički RH i Malti. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, ne žele. Pa onda otvaram raspravu. Krećemo po klubovima, najprije je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege.

zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, u odnosima države Hrvatske i Malte koje su do sada sklopile pet dvostranih međunarodnih ugovora kojima su pravno uređena područja suradnje od interesa za obje države.

u području borbe protiv kriminala što konkretno podrazumijeva međusobno pružanje pomoći u nadzoru osoba koje su uključene u organizirani kriminal, razmjenu korisnih informacija, uspostavu najprikladnijih putova komunikacije, te međusobnu suradnju u području zaštite svjedoka. Premda sam zakon pripada skupini

Sada je na redu sljedeći klub, to je klub HSS-a i poštovana zastupnica Marijana Petir. **Petir, Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Ovaj sporazum između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Malte rezultat je zajedničke želje za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje u području borbe protiv nezakonite trgovine drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma. Njime se uspostavlja pravni okvir za međusobnu suradnju dviju država u području borbe protiv kriminala što konkretno podrazumijeva međusobno pružanje pomoći u nadzoru osoba koje su uključene u organizirani kriminal, razmjenu svih korisnih informacija, uspostavu najprikladnijih putova komunikacije, te međusobnu suradnju u području zaštite svjedoka. I mi u klubu HSS-a podržat ćemo ratifikaciju ovog sporazuma. Uzimajući u obzir činjenicu da je međunarodna suradnja jedan od važnijih čimbenika u sprečavanju i učinkovitom suzbijanju organiziranog kriminala posebice na području droga, Vlada Republike Hrvatske, MUP i Ured za suzbijanje zloupotreba droga Vlade Republike Hrvatske kao nacionalno koordinaciono tijelo za za provedbu politike o drogama, posljednjih godina intenzivno rade na brojnim reformama i jačanju međunarodne i regionalne suradnje na području suzbijanja zloupotreba droga. Budući da Hrvatska prednjači u strukturi sustava suzbijanja zloupotreba droga u strateškom planiranju ali i u provedbi mjera te postignutim rezultatima prepoznati smo kao partner. Naš sustav predstavlja primjer dobre prakse, a iskustvo kvalitetan temelj za suradnju sa zemljama regije ali i sa zemljama EU. Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droge u RH za 2006. do 2012. godinu koja je u cijelosti usklađena sa strateškim dokumentima EU na tom području omogućila je intenzivan razvoj programa smanjenja ponude i potražnje droga sa posebnim naglaskom na važnost međunarodne i regionalne suradnje. Ustrojavanjem odjela nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga ostvarena je operativna suradnja sa Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama, dok je Nacionalni informacijski sustav za droge danas u visokom stupnju usklađen sa standardima te agencije EU. Hrvatska nastoji aktivnom suradnjom sa relevantnim međunarodnim organizacijama, bilatelarnom i regionalnom suradnjom te korištenjem raspoloživih europskih fondova unaprijediti rješavanje problematike povezane sa uporabom i zlouporabom droga te sudjelovati u kreiraju politike i stručnih pristupa na tom području. U sklopu pregovora za pristupanje RH EU u poglavlju 24. – Pravda, sloboda i sigurnost obuhvaćena je i tema suradnje na području droga. Na sastancima Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Europske komisije prezentiran je sustav suzbijanje zlouporabe droga u RH sa osvrtom na tijek ispunjavanja obaveza koje proizlaze iz relevantnih dokumenata EU. Potrebno je istaknuti kako se donošenjem temeljnih strateških dokumenata na području suzbijanje zlouporabe droga, razvojem nacionalnog informacijskog sustava za droge u skladu sa standardima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama i ustrojavanjem nacionalne kontaktne točke pri MUP-a kojim će se omogućiti prijenos i razmjena uzoraka droga zadovoljene obaveze koje proizlaze iz relevantne pravne stečevine EU. Hrvatska već niz godina aktivno sudjeluje u radu Europske mreže nacionalnih informacijskih jedinica za droge, Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, zahvaljujući programima pretpristupne pomoći Europske komisije koji su omogućili razvoj Nacionalnog informacijskog sustava za droge u RH i usklađivanje nacionalne prakse sa europskim standardima. Potrebno je naglasiti kako od svih zemalja u regiji jedino Hrvatska i Turska imaju operativne nacionalne informacijske jedinice za droge, a to je ujedno i kontaktna točka Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama te će stoga u sklopu IPA projekta imati izdvojen napredan program rada. Putem inicijativa Vlade Republike Hrvatske i Vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga poticano je i jačanje regionalne suradnje na području suzbijanja problematike droga, sa posebnim osvrtom na programe smanjenja potražnje droge. Za nacionalni interes Republike Hrvatske izuzetno je značajan projekt koji se odnosi na ustrojavanje centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Naime, Republika Hrvatska je zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i pozitivnim rezultatima na tom području tijekom posljednjih godina zaprimila zamolbe i pomoć i podršku od nekoliko zemalja u regiji. Hrvatska je također uspostavila i bilateralnu suradnju sa nizom zemalja s kojima se razmatra i mogućnost planiranja zajedničkih projekata. Posebno se važnom smatra uspostava pune suradnje sa Velikom Britanijom, Španjolskom, Njemačkom i Austrijom. Ostvarena je bilateralna suradnja sa Ruskom federacijom te suradnja sa veleposlanstvima Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, kao i suradnja sa izraelskom agencijom za borbu protiv droga. Vjerujemo da će sve te aktivnosti doprinijeti zajedničkoj borbi protiv nezakonite trgovine drogama i psihotropnim tvarima, borbi protiv organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma, a kojima je cilj prevencija od moderne kuge 21. stoljeća što droga svakako jest. Godišnje u Hrvatskoj zbog zlouporabe droga umire između 80 i 150 mladih ljudi stoga smatramo da je osim represivnih mjera nužno provoditi i mjere prevencije kako bi se smanjila ponuda i dostupnost droga na tržištu. Želim naglasiti da mi u klubu Hrvatske seljačke stranke smatramo da je obitelj ključna za zdrav odgoj mladih ljudi i da obitelj ima ključnu ulogu u prevenciji. Stoga sve razine vlasti trebaju davati maksimalnu podršku obitelji kao temeljnoj jedinici društva. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. I treći i posljednji prijavljeni klub je klub HNS-HSU-a. U ime kluba poštovana zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. 7. travnja 2010. godine potpisan je u Zagrebu Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma. Ovim zakonom predlaže se potvrditi potpisani sporazum čime se uspostavlja pravni okvir za međusobni suradnju dviju država na području borbe protiv kriminala. U cilju provedbe ovog sporazuma osnovat će se Odbor za suradnju u borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i protiv organiziranog kriminala. Odbor čine predstavnici obaju ministarstava, policijski službenici i stručnjaci za područja navedena u ovom sporazumu. U posljednjem izvješću UN Odjela za borbu protiv droga i kriminaliteta u Beču rečeno je da se nezakonit transport i prodaja droge u Europi povećao za 40%, a uzimajući primjerice samo exctasy u obzir čak 68%. S obzirom na svoj geostrateški položaj Hrvatska je tranzitna zemlja preko koje se droga krijumčari na putu između zemalja proizvođača i zemalja potrošača i jedna je od aktivnijih karika balkanske rute. Ta ruta koja u Hrvatskoj počinje na graničnom prijelazu Bajakovo preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine ulazi u Hrvatsku uglavnom cestovnim putem prema Sloveniji, a time i zapadno europskim zemljama, Skandinaviji te Velikoj Britaniji na sjeveru. U posljednje vrijeme ta ruta postala je dvosmjerna pa tako iz zemalja zlatnog polumjeseca preko Turske, Makedonije, Bugarske, Rumunjske i Srbije najčešće opijum, ali i druga droga ulazi u Hrvatsku prema zapadu. Isto tako se sa zapada kokain te sintetičke droge kao što su amfetamin i naročito među mladima popularan exctasy krijumčari preko zemalja istočne i jugoistočne Europe te zemljama zapadne Azije. Politika i droga u stalnoj su interakciji. Stupar organiziranosti i kvaliteta ustroja svake države može se mjeriti odnosom prema suzbijanju uporabe droga. U neprekidnom sukobu moćnog narko lobija i države nema pobjednika ni pobijeđenoga, postoje samo pomaci s pozitivnim ili negativnim predznacima. Nepobitna je dalje činjenica da su droge postale sastavnim dijelom odrastanja jednog velikog dijela naše hrvatske mladeži, ali i svjetske. U cilju suzbijanja zlouporabe droga definirana su tri segmenta. Prvi je sprečavanje prometa drogama, drugi je briga o korisnicima droga i ovisnicima i treće je prevencija. Uz intenzivan rad na sprečavanju prometa drogama, čemu će pridonijeti i ovaj zakon, te uz posebno intenzivnu i učinkovitu prevenciju zasigurno ćemo mi u Hrvatskoj imati manje briga o korisnicima i ovisnicima o drogama kao što sam već i rekla iz kojih razloga. Budući da organizirani kriminal kao i terorizam veoma često ne poznaju granice država u kojima djeluju pa do cilja dolaze ne mareći za žrtve koje im se nađu na putu, potrebno je uvesti učinkovite međunarodne mehanizme praćenja, suzbijanja i učinkovitog zaustavljanja istih. Međunarodna je dakle suradnja zaista važan čimbenik u sprečavanju i učinkovitom suzbijanju nezakonite trgovine drogama, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma, a ovaj je sporazum daljnji pozitivni pomak u odnosima države Hrvatske i Malte koje su do sada sklopile pet dvostranih međunarodnih ugovora kojima su pravno uređena područja suradnje od interesa za obje države. I na kraju, zbog bolje i zdravije i sigurnije sutrašnjice stanovnika naše zemlje klub HNS-HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Imamo i dvije pojedinačne rasprave. Najprije poštovana zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. za reći je zapravo da potvrđivanjem ovoga sporazuma zakonom i borbom protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma terorizma postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Glavni čimbenik u sprječavanju i učinkovitom suzbijanju organiziranog kriminala je međunarodna suradnja. Sporazum ujedno i predstavlja daljnje unapređenje međusobne suradnje kako Hrvatske tako i Malte i doprinosi isto tako razvijanju i učvršćivanju dosadašnjih prijateljskih odnosa. Sporazum je i utemeljen na uvjerenju i Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte da je međunarodna suradnja neophodna za učinkovito sprječavanje i suzbijanje nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i za borbu protiv organiziranog kriminala. Nadalje, svijest da nezakonita trgovina opojnim drogama, njihova proizvodnja i širenje predstavlja zaista ozbiljnu prijetnju ispravnom društvenom i gospodarskom razvitku psihološkoj i fizičkoj dobrobiti građanka i građana. Utemeljen je isto tako i na svijesti da su zločinačke organizacije na međunarodnoj razini sve više uključene u nezakonitu trgovinu. Do sada je sklopljeno 5 dvostranih međunarodnih ugovora koji su od interesa i za Hrvatsku i za Maltu. Ovim Sporazumom realizirat će se pružanje uzajamne pomoći i poboljšati djelotvornosti kao što će se uskladiti djelovanje u borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, a isti je cilj i u borbi protiv organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma. Međusobna suradnja Hrvatske i Malte podrazumijeva međusobno pružanje pomoći u nadzoru osoba uključenih u organizirani kriminal, usaglašavanja najprikladnijih komunikacijskih puteva, razmjenu korisnih informacija i suradnju u području zaštite svjedoka. Sporazumom država i formalno se izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, a u ovoj fazi se ne mogu raditi izmjene i dopune teksta ugovora. Stoga evo podržat ću donošenje ovog prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. I još rasprava pojedinačna poštovanog zastupnika Ivana Šanteka. Izvolite.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 za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje u području borbe protiv nezakonite trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma. Upravo je međunarodna suradnja najvažniji čimbenik u sprječavanju i suzbijanju organiziranog kriminala pa ovaj Sporazum predstavlja i element daljnjeg unapređenja, međusobne suradnje dviju država i doprinosu, nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa Republike Hrvatske i Republike Malte. Cilj međusobne suradnje koja će se realizirati temeljem ovog Sporazuma je pružanje međusobne pomoći, te pospješivanje djelotvornosti i usklađivanja djelovanja u borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima te potrebe da bi takve suradnje trebale biti dio institucionalnih i stalnih aktivnosti svih nadležnih službi dviju država posebice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i unutarnjih poslova Malte, te zbog toga postoji potreba da se djelovanjem na ovom području urede .../Govornik Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma, uspostavi se pravni okvir za međusobnu suradnju dviju država u području borbe protiv kriminala što konkretno podrazumijeva međusobno pružanje pomoći u nadzoru osoba koje su uključene u organizirani kriminal, razmjenu svih korisnih informacija, uspostavu najprikladnijih putova komunikacije, te međusobnu suradnju u području zaštite svjedoka. Premda sam zakon pripada skupini zakona kojima Republika Hrvatska regulira suradnju i odnose sa nizom država u sprječavanju suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma smatram da je isti zakon opravdano donijeti po hitnom postupku jer je vrlo aktualan i potreban. Zbog svega toga podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepo. Evo zaključujem raspravu. A ovoj točci ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Hvala.